zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 114 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 109 narodnih poslanika

Đurišić.Nastavljamo pretres u pojedinostima Treće tačke dnevnog reda Predloga zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr. Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li neko želi reč?Reč ima Boško Obradović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodi poslanici, pomaže Bog svima, u našem u našem amandmanu na član 7. Predloga zakona, želeli smo da preciziramo određene stvari koje bi bile od velikog značaja što se tiče stručnih kvalifikacija onih koji treba da se bave ovim zaista odgovornim poslom u suzbijanju kriminala, korupcije i terorizma.Ovde jasno kaže u obrazloženju da predloženim amandmanom bi se postiglo da Visoki savet sudstva preuzme odgovornost, da bude garant kvaliteta stručnosti i sposobnosti izabranih sudija. Takođe, postiglo bi se da sudije koje će suditi za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije zaista poseduju neophodna znanja u ovoj problematici, te da su upoznati sa načinima kojim se međunarodna zajednica bori protiv navedenih problema i najaktuelnijih međunarodnih stavova vezanih za ovu problematiku.Dakle, šta smo mi zapravo želeli ovim amandmanom? Želeli smo da preciziramo način izbora sudija, da povećamo njihovu kompetentnost za bavljenje ovako složenim pitanjima, jer nema sumnje da mi imamo problem u toj sferi našega sudstva, koje evo, kao što vidimo godinama unazad, ne donosi pravosnažne presude i ne rešava najkrupnije slučajeve kriminala, korupcije i onoga što je, dakle rak rana ovog društva.Dakle, šta je po vašem mišljenju, gospođo ministarka, uopšte problem našeg sudstva? Da li je korumpiranost, da li je nekompetentnost? Zbog čega nismo mogli kroz postojeći sudski sistem da sprovedemo sve ovo što vi sada želite da rešite posebnim posebnim specijalizovanim sudskim instancama. Znate, da smo mi iz Dveri malo osetljivi na te sve veće brojeve specijalizovanih sudova, za ratne zločine, za ovo, za ono, jednostavno, previše je specijalizovanih sudova. Morate mi najpre odgovorite šta je problem sa postojećim sudskim sistemom, pa smo prisiljeni da idemo na ovu specijalizaciju sudova. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da treba da se držimo amandman, a pitanje koje probleme ima pravosuđe srpsko, možemo da pričamo nekom drugom prilikom.Kada je reč o amandmanu koji ste predložili na član 7. i tražite da Visoki savet sudstva daje mišljenje kada je u pitanju raspoređivanje sudija i određivanje predsednika posebnog odeljenja, moram da vam kažem da Zakon o sudijama i Zakon o uređenju sudova isključivo propisuje nadležnost predsednika suda, koji su to poslovi sudske uprave, koji pre svega podrazumevaju raspoređivanje sudija u odgovarajuće odeljenje. Što znači da predsednik suda svojim godišnjim rasporedom utvrđuje koji će sudija u kom odeljenju da postupa, pa kar to bilo i posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, koje će se baviti poslovima organizovanog kriminala. Takođe, moram da istaknem da ovde nije reč ni o kakvom specijalizovanom sudu, već je samo reč o posebnom odeljenju u okviru Višeg suda u Beogradu.Što kriterijume koje sudija mora da ispuni smatram da objavljivanje radova u domaćim i inostranim časopisima nikako ne može da bude odlučujući kriterijum na osnovu koga će se odrediti da li jedan sudija poseduje dovoljno znanja ili ne da bi postupao u predmetima organizovanog kriminala.

jedan drugi, za koji je Odbor odlučio da je neustavan iz potpuno nejasnih razloga. Tražio sam da Visoki savet sudstva postavlja predsednika i sudiju u Specijalnom sudu. Ovo što traži kolega Obradović to je da bude mišljenje Visokog saveta sudstva.Mislim da vi ne ulazite u suštinu i da stvarno ne želite da se napravi neka reforma. Zakon je generalno dobar, ali smo uočili nedostatke u primeni tog zakona. Jedan od nedostataka je u tome da predsednik Višeg suda u Beogradu je bog koji odlučuje ko će biti u Specijalnom sudu i ko će imati samim tim i duplo veću platu nego bilo koji sudija višeg suda. Pošto on sam odlučuje o tome, to je njegovo diskreciono pravo i to nije dobro. Dakle, predsednik Višeg suda može da odluči ko je u Specijalnom sudu. Specijalni sud i te kako specijalan iako se zvao posebno odeljenje, on je vrlo važan i vrlo je važno ko su sudije u tom odeljenju.Zato mi svi iz opozicije tražimo da Visoki savet sudstva ima ulogu u tome. Vi kažete - to ne može po zakonu. Član 52. Zakon o uređenju sudova kaže – predsednik suda predstavlja sud, rukovodi sudskom upravom i odgovoran je za pravilan i blagovremeni rad suda. To ne znači da ne može Visoki savet sudstva da daje mišljenje prilikom određivanja sudija u posebnom odeljenju i prilikom izbora predsednika tog posebnog odeljenja.Dakle, ako hoćemo da sprečimo i korupciju, ako hoćemo da sprečimo da sudije u Specijalnom sudu budu ucenjene, pa ovog puta i od strane predsednika Višeg suda, onda treba da uvedemo mogućnost da se Visoki savet sudstva izjašnjava o tome. I zašto vi bežite da se Visoki savet sudstva, koji je najviši organ sudske vlasti, izjasni o tome ko bi bile sudije i predsednik

Visoki savet sudstva ili raniji Visoki savet pravosuđa treba da određuje ko će da postupi u posebnom odeljenju, sasvim dovoljno vremena da izmenite zakon, ali očigledno tada vam to nije predstavljalo problem da predsednik Višeg suda, odnosno Okružnog suda u Beogradu određuje ko će da postupa o posebnom odeljenju.Još jednom ukazujem da Visoki savet sudstva apsolutno nema nikakvu nadležnost, kada je u pitanju raspoređivanje sudija u bilo kom odeljenju. Jedina mogućnost ukoliko neko od sudija nije zadovoljan godišnjim rasporedom je da uloži prigovor neposredno višem sudu, u ovom slučaju to je Apelacioni sud u Beogradu i na taj način jedino je moguće da se govori o rasporedu i određivanju godišnjeg rasporeda sudija, što znači da je nadležnost Visokog saveta sudstva apsolutno isključena kada je reč o ovoj oblasti. Zahvaljujem.(Nenad Konstantinović, s mesta: Replika.)Nemate mogućnost za repliku. Dobili ste odgovor na pitanje koje ste postavljali, ali naravno možete da se javite po amandmanu, ali pre vas narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite. Zahvaljujem.Naravno da ovaj amandman treba odbiti, jer nije u skladu sa Ustavom i zakonodavno-pravnim sistemom i gospođa ministar je to vrlo jasno obrazložila i mislim da je to potpuno dovoljno objašnjenje zašto ovaj amandman nije u skladu sa važećim propisima.Moram da se osvrnem samo na nešto drugo. Ja stvarno molim kolege da vode računa kada koriste termine ucenjeni, niko nije Bog itd, jer šalju jako ružnu poruku građanima Srbije kada je u pitanju pravosuđe. Onda se posle toga čudimo zašto, slušajući iz ovog doma takve komentare prema pravosuđu, doživljavamo da građani Srbije imaju, uslovno rečeno, negativan utisak o radu samog pravosuđa.Predsednik suda nije Bog. On je čovek kojeg je postavio VSS u određenoj proceduri, predložio da radi svoj posao jasno definisan i na neki način čak mešanje VSS u određivanje rukovodioca posebnih odeljenja na neki način bih bilo aboliranje od odgovornosti predsednika suda za rad onih sudija koje je on odredio i postavio da rade u posebnim odeljenjima koja se formulišu.Prema tome, hvala, i molim kolege da vode računa o komentarima kada je pravosuđe u pitanju. Na ovaj način vređaju ljude koji rade i u pravosuđu, a samim tim unose i nemir kod građana bez ikakvog razloga. Hvala.

a u struci bi trebalo da se slažemo, ali se ovde ipak nećemo složiti, imajući u vidu da ne samo poslovnička nadležnost predsednika sudova, već i zakonom propisana nadležnost predsednika sudova ukazuje da su samo predsednici sudova ovlašćeni da prave raspored i da određuju koje su sudije one sudije koje će raditi u tzv. specijalizovanim predmetima, odnosno posebnim odeljenjima.Ono što začuđuje ovde jeste sledeće, ovim amandmanom treba da se interveniše u drugom zakonu, a ne u predloženom zakonu. To je prva digresija na koju ukazuje SPS. Druga, pa, ovakva praksa postoji već više od 10 godina. Već 10 godina postoji jedan potpuno isti sistem. Nije se ništa promenilo do sada i sada se traži baš ovde gde ne treba da se traži, umesto da se to traži u Zakonu o uređenju sudova i Zakonu o sudijama. To su zakonska akta gde je moguća intervencija ukoliko uopšte ima za to potrebe i ukoliko je to racionalno, a mi u SPS smatramo da nije. (Da.)Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite. repliku.Nemojte se baviti formom. Probajte jednom da se bavite suštinom. Prvo, ovaj zakon je leks specijalis u odnosu na Zakon o uređenju sudova zato što se odnosi na organizaciju i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Nemojte da ubeđujete građane da je to posebno odeljenje, a da to nije Specijalni sud. Svi mi znamo da je to Specijalni sud. Nema razloga da predsednik Višeg suda, koga je postavio SNS,

Toliko o nezavisnosti sudstva i toliko nezavisnosti centralne banke, gde ste stavili potpredsednika partije za guvernera.Dakle, SNS je pet godina mogao nešto da uradi. Nemojte vi spočitavati onima koji su bili pre 10 godina na vlasti kada se donosio ovaj zakon 2003. godine što nije bilo tada ili jeste bilo tada. Utvrdili smo za ovih 13 godina da je ovo loše rešenje, zato što jedan čovek odlučuje koliko i koje sudije će da imaju 300.000 dinara platu ili 200 i nešto hiljada dinara platu, što je duplo više od svakog drugog sudije Višeg suda u Beogradu.Dakle,

da može da da saglasnost na to, da može da da mišljenje ili najbolje o tome odluči VSS, koji inače daje predloge za predsednike sudova. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. **Marko Atlagić** Poštovani predsedavajući, smatram da amandman treba odbiti zato što je neadekvatan, suvišan, a samim tim i nepotreban, iz razloga što predsednik Višeg suda u Beogradu rukovodi radom tog suda, a to znači i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, ali i odgovara za njegov rad, pa smatram da nema potrebe da se prilikom postavljanja predsednika Posebnog odeljenja pribavlja mišljenje Višeg suda.Dame i gospodo narodni poslanici, posebno vi koji ste pravne struke, isto tako nema potrebe za preciziranjem uslova kojima se utvrđuju potrebna znanja i iskustva iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer pribavljanje znanja nije samo stručno usavršavanje, ovo što ste vi nabrojali, i sticanje diploma. Osim toga, iskustvo, niste ni to razradili. Nije isto iskustvo i radni staž. Neko može imati 30 godina radnog staža, a nemati iskustva ni godinu. Bitan je kvalitet. To su posebne kategorije.Poštovani potpredsedniče i poštovana ministarko, smatram da amandman zaista nije celishodan i da ga treba odbiti.

da izbor predsednika VKS nije bio sproveden u skladu sa Ustavom.Još nešto, pošto se ovde spočitava ko je predlagao kog predsednika, moram da ukažem da 2010, 2011. i skoro cele 2012. godine nije bio izabran nijedan predsednik suda, nego su svi bili u stanju v.d. pa se postavlja pitanje zašto nekome nije odgovaralo da izabere predsednika suda na mandat koji mu treba, već ga držao u neizvesnosti produžavajući mu na svakih šest meseci njegovo v.d. stanje? Zahvaljujem.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Opet se radi o sličnoj stvari gde mi predlažemo da i kod izbora posebnog odeljenja Apelacionog suda imamo mnogo značajniju ulogu Visokog saveta sudstva i da, naravno, imamo sudije koje su i te kako upoznate sa međunarodnom krivičnom praksom i koje su mnogo više zainteresovane za savremena kretanja u ovoj problematici. Zbog toga i predlažemo ove stvari koje se tiču praćenja različitih konferencija, naučnih radova u domaćoj i stranoj periodici itd.Zbog itd.Zbog čega je sve ovo bitno? Da je valjao naš sudski sistem do sada, mi bismo do sada imali suđenja za najrazličitija koruptivna dela, imali bismo pravosnažne presude, imali bismo višegodišnje robije za one koji su opljačkali Srbiju u prethodnih 26 godina. Toga za ovih pet godina nema. Znači, nama taj sudski sistem nije valjao.Šta vi ovde menjate? Ništa. Isti oni predsednici sudova, koji su do sada radili taj posao, sada će postavljati sudije u posebnim odeljenjima.

Koliko među njima ima ovih koje vi ovde delegirate da oni odlučuju o svemu, da oni kao predsednici određenih sudova postavljaju nekoga drugoga u nekakva posebna odeljenja? Dakle, to je ključno pitanje.Kako ćete izmeniti strukturu sudstva koje ne valja? Time što će oni iste sudije koji do sada nisu dobro radili svoj posao, dalje delegirati neke nove sudije. Zato vam kažemo - Visoki savet sudstva, da imamo bar neku korekciju tih predloga vaših predsednika sudova, koji, ako je istina 650 njih se još nije iščlanilo iz SNS, drmaju srpskim pravosuđem kao partijski vojnici u sudovima. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. **Vladimir Orlić** Pravo na repliku, pominjanje stranke. Slažete se? Hvala lepo.Pre lepo.Pre svega, Bog pomogao. Dakle, ponovo imamo izgleda isti trend kao juče, nema ništa sporno. Nije nama nikad teško ni najmanje da u dodatno obezbeđenom vremenu od dva minuta o nekim stvarima ovde malo poširoko porazgovaramo. Hvala na toj prilici svaki put kad nam se ukaže.Dakle, ukaže.Dakle, opet pominjanje SNS u nečemu što bi trebalo opet da bude obrazloženje amandmana, a što je sve samo ne to. Moram da priznam, podseća me često, kada slušam predlagača u svojim diskusijama kako luta naokolo, radeći sve osim da obrazlaže ono što bi trebalo da je sam predložio, na situaciju koju je jednom slikovito opisao gospodin Lane Gutović, interesantno objašnjavajući kako može da se na efikasan način brani potpuni promašaj, pa kaže – tačno je da mi promašujemo cilj, ali tačno je da onaj ko promaši cilj, on pogodi sve ostalo, a mi naravno nismo ludi da promašimo sve ostalo. Mi smo zainteresovani baš za to sve ostalo. Upravo mi na to liči ono što radi predlagač ovog amandmana i juče i danas i svaki put kada se javi, pričajući uglavnom o SNS, o svemu, osim onome što bi trebalo da mu bude tema.Između ostalog, pominjanje i toga nekih sudskih epiloga nema, pa naravno da ih ima. Naravno da ih ima. Ako treba, mi možemo da pričamo i o konkretnim primerima. Možda bi se iznenadio, ako zaključi, da je reč upravo o ljudima sa kojima sam politički sarađuje, upravo o ljudima koji su ga politički stvorili, koji su ga finansirali, upravo o onima kojima i danas poklanja pažnju, a koji izgleda i njemu uzvraćaju tu istu pažnju, podržavajući njegove ne preterano smislene predloge. Ako je to najava svojevrsne kohabitacije, kolaboracije ili neke podrške na predsedničkim izborima, ništa sporno. Samo ne bi bilo loše da ti drugi vode računa, ako njihov predsednik slučajno sazna da su podržali nekog drugog manekena, moglo bi da mu pozli, a to valjda ne želimo.

To je ono što mislim da, kada govore o tome, treba uvek da imaju u vidu, a posebno kada pominju bivšeg predsednika Borisa Tadića, bez čije pomoći nikada ne bi bila formirana SNS i bez čije

treba da ustanete i da se poklonite i da kažete – hvala što ste stvorili, gospodine Tadiću, SNS, bez vas mi nikada ne bismo bili u parlamentu, bez vas mi nikada ne bismo

i preuzeli ste politiku evrofanatizma i vi ste danas poslednji evrofanatici u Evropi. Tu se vi takmičite sa DS ko će biti veći evrofanatik, ko će više služiti interesima Brisela, ko će se više dodvoriti EU i sada je tu velika frka i veliko takmičenje između vas.Jedni i drugi znate da bez Brisela nemate mogućnost da opstanete na srpskoj političkoj sceni. Zato vi danas plaćate one usluge koje vam je Brisel dao kada je čestitao Tomislavu Nikoliću pobedu u drugom krugu predsedničkih izbora tri sata pre zatvaranja birališta.

koje je pomenuo onaj čovek malopre, niti bih to uopšte radio, niti sam pominjao poimence bilo kakve stranke. Ako on sam zna na koga se misli kada se kaže – oni koji su ga stvorili, u redu, mogu samo da se složim, nemam ništa protiv. On sam to verovatno najbolje zna.Što se tiče odnosa SNS i prema tim bivšima i prema njihovim strankama i razno raznim varijantama tih stranaka, apsolutno me ne zanima da ih pominjem, nek se njima bavi onaj ko danas pokušava da se njima umili i da dobije njihovu naklonost, na sopstvenu žalost, verovatno vrlo neuspešnu.Što se tiče tih nekih drugih iz SNS, realnost govori rečitije od bilo koga. Nek pogleda svako, ako mu eventualno nešto nije jasno, gde je SNS, a gde su ti drugi koji su joj bili politički konkurenti i nek bude svestan da su ti neki drugi tamo, koliko svojom zaslugom i sopstvenom nesposobnošću i svem onom lošem što su radili, toliko i zbog toga što su naspram sebe imali jednu SNS. To je naš odnos prema onima sa kojima se politički ne slažemo, i to dovoljno govori.Potpuno govori.Potpuno je neumesno da nama bilo šta na tu temu prebacuje onaj koji sa tim istima šuruje. Nisam ja pominjao tog bivšeg predsednika, ali kada pominjete te bivše, nek kaže još koje ime, možda pomene onoga koji mu je novac davao, onoga ko mu štampane materijale pravio, onoga koga u gradu Beogradu nije smeo ni da zamisli, a kamoli pomene.Sve to dobro vide građani Srbije. Nije bitan ni Brisel, ni Vašington, ni bilo koji drugi grad. Građani Srbije se pitaju u ovoj zemlji. To ćete verovatno jednom i vi da naučiti i ti građani su svoje rekli šta misle o evrointegracijama, ali i o svemu ostalom. Oni su rekli u podršci koja kaže preko 50% u ovoj sali. **Đorđe

ali to tada nije smetalo gospodinu Bošku Obradoviću da sa njima sarađuje.Vi pričate o izborima na kojima je Tomislav Nikolić pobedio, gospodine Obradoviću, ali vam tada nije smetalo da zajedno sa njim protestujete, da zajedno sa njim učestvujete u farsi ili obmanjivanju građana o nekakvoj krađi na izborima.

ni da vas podrži Tadić, ni da vas podrži Čanak, ni da vas podrže mnogi drugi protiv kojih ste formalno. Nije vam smetalo ni da vas podrži američki ambasador. Ništa vam od toga nije smetalo, jer vaš sveti cilj ulaska u parlament je nešto što sve opravdava.Ja hoću vas da pitam gospodine Obradoviću, ko ste vi? Vi pričate da ste srpski nacionalista. Pre nekoliko dana, vi ste osramotili Narodnu skupštinu tako što ste onoga ustašu Pernara doveli u ovaj dom i slikali sa njim, uz zaljubljene poglede, slikali selfije sa galerije Narodne skupštine. Ustašu ste doveli. Vi pričate o Srebrenici, vi pričate o „Oluji“, a onoga ko opravdava zločine nad srpskim narodom, ustašu, Pernara dovodite u Narodnu skupštinu RS.

mislim da to nije korektno i mislim da treba da postoji valjda neka osnovna solidarnost između opozicije. Napadati opoziciju, to može da radi neko ko je samo u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem i SNS. Nema drugog obrazloženja.Iz naših usta, od strane Dveri, nikada niste mogli čuti napad na SRS, ali zato čujete, i sada ste imali priliku da čujete, ozbiljan napad radikala na Dveri ničim izazvan. Ničim izazvan, izuzev dogovorom sa Aleksandrom Vučićem da treba napasti Dveri zato što su Dveri pretnja režimu Aleksandra Vučića kao što se to uostalom i vidi ovde u radu Narodne skupštine, gde predstavljamo ozbiljnu opoziciju SNS.A što se što se tiče čuvenih izbora od Đurđevdana 2012. godine, ja se ponosim time i to će ući u istoriju kao jedna velika stvar koju su Dveri uradile, što su bojkotovale drugi krug predsedničkih izbora i što su se suprotstavile izboru Tomislava Nikolića za predsednika Srbije, jer je to jedna od najvećih sramota na predsedničkom mestu u istoriji Srbije. I to ostaje kao jedan veliki plus za Dveri, što nisu podržale, za razliku od mnogih drugih, Tomislava Nikolića da dođe na čelo Srbije i da služi Aleksandru Vučiću, kao verni sluga ovih pet godina. ima narodni poslanik Nemanja Šarović, osnov javljanja, replika. Izvolite. **Nemanja Šarović** Gospodine Obradoviću, vi očigledno imate problem sa istinom i kada god vam neko saspe istinu u oči, vi onda kažete – upomoć, napadnuti smo. Neko napada opoziciju, vi niste sveta krava da ne može da vam se kaže istina.Ja sam rekao da ste doveli ustašu Pernara u Narodnu skupštinu. Vi umesto to da odgovorite, vi pričate o nekakvom dogovoru sa Vučićem. A ko je to bio žešći protivnik režima Aleksandra Vučića? Mi, radikali koje hapse, ja sam osuđen pravosnažno zbog suprotstavljanja tom proevropskom režimu,

da se vratimo na suštinu. Da li ste vi doveli ustašu Pernara u Narodnu skupštinu RS? Da li ste vi na taj način osramotili čitavu Narodnu skupštinu, čoveka koji povodom „Oluje“ kaže – oni koji su proterali Srbe iz Krajine, tjekom „Oluje“ su same srpske vođe, svojim raspirivanjem straha od ustaša.Dakle, krivci za nestanak Srba iz Krajine nisu Hrvati, niti vođstvo tadašnje Hrvatske države. Dakle, Srbi u pobegli od straha,imaginarnog straha od ustaša. Nije bilo tenkova, nisu granatirali kolone izbeglica, nisu klali, nisu ubijali. I vi takvog čoveka primate. I kada vam ja kažem šta ste uradili, vi ste sramota Srbije, vi kažete – napada neko opoziciju. Ako ste vi opozicija, onda je mene sramota da i mene neko naziva opozicijom. Bolje da nas zovu da smo jogi letači, nego da delimo bilo kakav naziv sa vama jer ništa …… **Đorđe Milićević** Zahvaljujem gospodine Šaroviću. jednostavno ništa ne zbližava posle svega što vi radite. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem. Dva minuta.Osnov za repliku, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Evo, da zaokružimo ovu temu. Ostao sam zaista dužan odgovor što se tiče gospodina Ivana Pernara i saradnje koju Dveri imaju sa Živim zidom u Hrvatskoj, koja je po našem mišljenju apsolutno opravdana i mi stojimo iza nje.Živi nje.Živi zid je jedna autentična politička opcija, antiglobalistička koja kritikuje EU i NATO i koja u tom smislu ima mnogo veće razumevanje za srpska pitanja i za nama slične teme, nego recimo kako je sam gospodin Vojislav Šešelj govorio, njegov lični prijatelj Ante Gotovina koji je dokazani ustaša i dokazani ratni zločinac, a veliki prijatelj Vojislava Šešelja ili recimo, veliki prijatelj Aleksandra Vučića, Kolinda Grabar Kitarević ili neko drugi od poznatih hrvatskih ustaških političara, kao što je Zoran Milanović.Dakle, pre nego što pred nekog drugog bacite kamen, razmislite s kojim ste se vi hrvatskim političarem družili i sastajali i da nisu možda to prave ustaše, za razliku od možda jedinog Hrvata koga možete naći u Hrvatskom saboru, koji je antiglobalista, koji je protiv NATO-a, protiv EU i koji je nekad nešto makar lepo rekao o Srbiji.Nije

SNS.Dakle, nemojte više koristiti uopšte ime Ivana Pernara, da ne bismo morali da navodimo sa kim ste se vi sve družili, sa kim se sve sastajete, a da su dokazane ustaše.Ja nisam vas prvi napao po tom pitanju, mislim da mi kao Srbi treba da imamo jedinstven gard prema onome što nam rade neprijatelji u okruženju, treba da imamo jedinstven stav o zaštiti srpskih nacionalnih interesa i pitanja širom srpskih zemalja na Balkanu i da naš zajednički cilj treba da bude ne EU, nego srpska unija i ujedinjenje srpskih zemalja na Balkanu.

koji su davali izjave poput ovog vašeg Ivana Pernara. Vaše je pravo da se hvalite da vam je on politički saveznik. Super, nemam ništa protiv toga, ali nemojte nas da trpate u isti koš sa vama i sa njim.Taj vaš prijatelj je rekao vezano za Vukovar – koliko je djece ostalo bez tate zbog rata koji je donio samo patnju i stradanja? Mnogi taj horor nisu preživjeli, nad njima je izvršen masakr. Pad Vukovara zato se duboko usjekao u kolektivnu svijest našeg naroda. Kad kažem da je „Oluja“ bila etničko čišćenje ne mislim na samu akciju, nego gledajući poslijedice te akcija, a to je nestanak Srba iz Krajine. Oni koji su protjerali Srbe iz Krajine tjekom „Oluje“ su same srpske vođe svojim raspirivanjem straha od, kaže „ustaša“. Dakle, krivci za nestanak Srba iz Krajine nisu Hrvati, niti vođstvo tadašnje Hrvatske države. Dakle, nije kriv Franjo Tuđman. Srbi su sami sebe proterali iz Krajine, gospodine

u Blajburgu je ubijeno najmanje 27 tisuća ljudi, a kad se uzme u obzir naknadno ubijanje, broj ubijenih se povećava na 50 Po meni, to ne može biti samo masakr, jer se broj ubijenih mjeri u tisućama zbog čega se onda u povjesnim udžbenicima u Hrvatskoj to ne naziva genocidom i zašto naš državni vrh to ne naziva tako.To

pripadnicima Pavelićevog tjelesnog zdruga? ima narodni poslanik, najpre, Nemanja Šarović, osnov za repliku. Izvolite. **Nemanja Šarović** Gospodine Obradoviću, vi ste još jedanput pokazali svoje pravo lice. Kada ste činjenicama saterani u ćošak, a činjenica je da ste ustašu Pernara doveli u Narodnu skupštinu Republike Srbije, vi krećete da iznosite laži kako je dr Vojislav Šešelj sarađivao i družio se sa nekakvim ustašama. Pomenuli ste konkretno Antu Gotovinu.Mi smo imali, gospodine Obradoviću, ovde u politici neke neobaveštene, vi ste sa njima bili na izborima, pa pretpostavljam da je ta neobaveštenost prešla i na vas.Doktor Vojislav Šešelj se sa Antom Gotovinom nije družio, nije sastajao, nije sarađivao. On je 12 godina robijao u Haškom tribunalu zbog svoje politike, zbog svoje ideologije, zbog toga što je bio nepokolebljiv u odbrani srpstva. Zbog toga što nije kao vi od danas do sutra menjao one sa kojima će sarađivati, već je stao iza svojih reči.Kako vama neko da objasni šta znači stati iza svojih reči kad vi to u životu niste uradili? Vi ste doveli u Skupštinu čoveka koji je otvoreni ustaša i to opravdavate time što antiglobalista i što je nekad nešto lepo rekao o Srbima, tako ste rekli. Dakle, ko je antiglobalista nema veze što je ustaša.Evo šta vaš dobri Pernar, šta je to malo lepo što je rekao o Srbima. On kaže – svi smo grešili, Srbi nažalost najviše. I kao u onoj Isusovoj usporedbi – onaj koji je najviše zgrešio protiv tebe ćete najviše voleti ako mu oprostiš. Odlučio sam oprostiti tim ljudima, isto pozivam i Srbe da oproste nama, ali i da priznaju da su u Srebrenici sistematski ubijali ljude sa ciljem istrebljenja dela bošnjačkog naroda. **Đorđe

zatvaramo krug replika.Shodno članu 108, o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine, odnosno predsedavajući. Smatram da ovim treba da zatvorimo krug replika i da nastavimo raspravu po amandmanima na Predlog zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li se neko javlja za reč?Želite reč? Molim vas da se prijavite još jednom.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. **Boško Obradović** Gospodine predsedavajući, mislim da zaista nije korektno sa vaše strane da ne dozvolite da se odgovori na ovako monstruozne napade da neko sarađuje sa ustašama.Ja

se pominje SNS?)Naravno da sme, ali svako od predstavnika je imao podjednako i ravnopravno mogućnost da kroz replike iznese svoje stavove ustašama.)… veoma vodio računa, ravnopravna zastupljenost svih poslaničkih grupa i zato niste dobili osnov za repliku.(Boško

li želite da govorite po amandmanu koji ste podneli? Izvolite. **Boško Obradović** Nije sporno, gospodine Milićeviću, možemo da razgovaramo i tako kako vi želite, stavljajući se na stranu vlasti i onih koji sarađuju sa vlastima, ali ja ću se vratiti na dnevni red iz razloga što naravno imam obavezu da branim amandmane koje je predložila poslanička grupa Dveri.U konkretnom amandmanu na član 11. Predloga ovog zakona, mi smo želeli da ukažemo na jedan problem koji se sada otvara ovim zakonom, a to je izvestanpovlašćen položaj tužilaca i sudija koji rade u posebnim odeljenjima.Dakle, naime, povlašćen položaj koji se ogleda u mogućnosti da sudije i tužioci posebnih odeljenja imaju veću platu od ostalih sudija i postavlja se pitanje – da li je to i zakonski i moralno i na svaki drugi način utemeljeno i da li treba zadržati zapravo jednak i pravičan položaj pomenutih pravosudnih funkcija brisanjem ovog navedenog člana?Posebno je naravno problematično da će Vlada biti nosilac kao izvršna vlast odlučivanja o platama predstavnika sudske vlasti. Ja mogu da razumem i apsolutno podržavam javno da oni najodgovorniji u sudskom i tužilačkom aparatu Srbije imaju veće plate i da budu nagrađeni za svoj rad, ali mi ne vidimo rezultate tog rada, mi ne vidimo za pet godina vladavine SNS rezultate borbe protiv korupcije, mi ne vidimo pravosnažne presude, mi ne vidimo višegodišnju robiju za one koji su opljačkali Srbiju.Zašto

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se predsedavajući.Mi se očigledno kada je u pitanju ovaj korpus zakona srećemo sa velikim brojem amandmana koji su motivisani politikanstvom i koji nemaju apsolutno nikakve veze sa strukom. Čak dolazimo u situaciju da prilikom obrazloženja amandmana imamo apsurde da se zauzima stav da je dobro da nosioci pravosudnih funkcija koji imaju povećani stepen odgovornosti, kao što su nosioci pravosudnih funkcija u posebnim odeljenjima sudova ili tužioci za organizovani kriminal, što je sasvim logično da imaju veće plate, sa druge strane se te plate osporavaju isključivo iz političkih razloga aludirajući na nekakav nerad.Podsećanja radi i zarad građana, zarad istine, oni koji ne rade shodno disciplinskom pravilniku disciplinski odgovaraju i to je nadležnost VSS.Ukoliko se VSS.Ukoliko se pokrene postupak protiv bilo kog nosioca pravosudne funkcije na osnovu okolnosti i činjenica koje se utvrđuju, možemo lako utvrditi da li neko radi ili ne radi. Ali, to nije suština ovog amandmana. Suština ovog amandmana je da se očigledno napada vlast, da se očigledno dezavuiše sve ono što je ruinirano ranije u pravosuđu, a sada se pokušava ispraviti, i ispravlja se na dobar način. To su motivi amandmana.S obzirom da su to motivi amandmana, onda je logično da takav amandman ne treba prihvatiti ni u kom slučaju i da ne samo ovaj, nego svi drugi amandmani koji su motivisani isključivo politikanstvom ne treba da budu ni u kom slučaju predmet neke dublje rasprave. Hvala.

Hvala, gospodine predsedavajući.Da, pravo na repliku, pominjanje stranke opet. I još jednom, nema nikakvih problema i, još jednom, hvala lepo.Dakle, pitanje da li se ikada dogodilo ili nije dogodilo da mi imamo neke odgovarajuće presude, da li je tako? Obećao sam odgovor. Evo, na primer, odgovor na bazi jednog primera, objavljeno 4.11.2016. godine, kaže – zabeležen jedan predsednik jedne opštine koji izdržava zatvorsku kaznu i počeo da izdržava 17. oktobra u Kazneno popravnom zavodu u Ćupriji. Zbog čega je pravosnažno osuđen? Za zloupotrebu službenog položaja prilikom nabavke tri dečija igrališta u vremenu dok je bio predsednik opštine 2008-2012. moram za početak da kažem ni ime, ni gde, biće dovoljno onome ko uporno pokušava da skrene pažnju time što spominje SNS da je, gle čuda, baš reč o političkoj porodici onih koji su njega stvorili, o političkoj porodici onih sa kojima on i dan danas bezuspešno pregovara, pokušavajući da se nekako samopreporuči za nekakvog kandidata na izborima koji još nisu raspisani. Pa, se sa tim u vezi šeta okolo, gostuje po emisijama. Kaže lepo – stavljam se na raspolaganje, nudim svoje usluge. A rezultat? Pa, verovatno kao i sve ostalo što taj čovek radi, jedna velika nula i jedno veliko ništa.Šteta ništa.Šteta je što u amandmanu nije imao šta da kaže. Šteta, ali ne i čudno. Da je pročitao odgovor, verovatno bi i imao neki promil šanse da to uradi. Ja sam to hronično nečitanje ovde već tumačio kao izvesnu lenjost. Ali, znate šta? Možda stvar nije u tom, možda, prosto, čovek nema vremena. Možda je previše zauzet druženjem sa sumnjivim političkim tipovima od kojih posle mora i dan i noć da se ograđuje. Hvala lepo. Zahvaljujem.Samo bih želela da ukažem da identičan član kakav se nalazi u Predlogu zakona postoji i u važećem Zakonu o nadležnosti i organizaciji državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije.Ono pojasnim, ovim se ne utvrđuje visina plate sudija i zamenika javnih tužilaca, s obzirom da Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Državnom veću tužilaca isključivo uređuje plate koje se tiču nosilaca pravosudnih funkcija i u njihovim matičnim zakonima je već predviđeno da predviđeno da VSS i Državno veće tužilaca mogu da donesu odluku da se postupajućim sudijama u posebnom odeljenju i zamenicima javnih tužilaca u Tužilaštvu za organizovani kriminal poveća plata do iznosa od 100%.Tako ovim odredbama Predloga zakona uopšte ne govorimo o platama sudija i zamenika javnih tužilaca. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Gospodine Obradoviću, osnov vašeg javljanja je

Ovo je jedna velika i važna stvar da se dogodilo, da možemo da čujemo da postoji jedna pravosnažna presuda posle pet godina vlasti SNS. To je dobra To je dobra vest i ja to pozdravljam. Trebalo im je pet godina da naše sudstvo omogući jednu pravosnažnu presudu u pravosuđu u Srbiji. To vam je mera uspeha u politici SNS.Istina, mislio sam da nema ni jedna, ali hvala vam na ovom dokazu da postoji jedna pravosnažna presuda za pet godina vaše vlasti i to ste našli nekog tamo predsednika opštine. Odlično, verovatno ih je bilo mnogo više, ali ne sećam se da ste uhapsili ili da ste na robiju poslali Mlađana Dinkića, čije je robijaško delo Aleksandar Vučić nosio u ovoj Skupštini. Ne sećam se da su procesuirani i jedan od ministara DS, koje ste hapsili pred kamerama, ne sećam se da ima jedna pravosnažna presuda jednom tajkunu, koga ste hapsili i u velikoj borbi protiv tajkuna u Srbiji vi učestvovali. Jednom rečju, ne vidim ni jedan krupan slučaj koji ste vi završili, ne vidim ni jednu pravosnažnu presudu ozbiljne borbe protiv kriminala i korupcije u Srbiji za pet godina vaše vlasti.Ako vlasti.Ako je vaša mera da za pet godina vlasti imate jednu pravosnažnu presudu protiv jednog predsednika opštine koji je zloupotrebio službeni položaj, to najbolje govori o vlasti SNS, to najbolje govori o vašoj nesposobnosti da se zaista uhvatite u koštac sa borbom protiv kriminala i korupcije.

meni je drago, zahvalan sam vam, gospodine Orliću, što ste priznali da nema pravosnažnih presuda, da postoji samo jedna i da ni jedan veliki slučaj korupcije niste rešili za pet godina. Zahvaljujem, gospodine Obradoviću.Ukazivanje na povredu Poslovnika najpre imamo, gospodine Orliću, izvinite.Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, reklamiram povredu člana 107. stav 1. – govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Smatram da je dostojanstvo Narodne skupštine već više puta povređeno od strane prethodnog govornika, jer ovako besomučno, nevaspitano i bezobrazno ponavljanje o tome da su sudije navodno članovi bilo koje partije jednostavno je neprimereno za ovaj dom, jer za tako nešto nikada do sada nismo videli ni jedan jedini dokaz. Sramota je ljude koji jako odgovorno, čestito se bave svojim poslom vređati na ovakav način, pogotovo iz doma u kojem svi zajedno sedimo.Molim vas da preduzmete odgovarajuće mere, koje su vam u skladu sa Poslovnikom, jer ovo je zaista prevazišlo svaku meru, jer se na ovakav način šalje najružnija moguća poruka građanima Srbije kada su u pitanju sudije koje jako časno i čestito obavljaju svoj posao. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Komlenski.Obzirom da Poslovnik može da povredi predsednik Narodne skupštine ili predsedavajući, moje je da vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslovnika?

Zahvaljujem.Slažem se u potpunosti sa vama i to ću upravo učiniti. Neposredno pre toga i neposredno pre nego što zatvorimo krug replika, osnov za repliku ima narodni poslanik Vladimir Orlić, zbog malopređašnjeg pominjanja SNS.Nakon toga predlažem da nastavimo raspravu po amandmanima o ovom veoma važnom zakonskom predlogu.Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući.Dobar predlog, samo jedna korekcija na početku, ovo je po osnovu ličnog pominjanja, a hvala onome ko je izazvao repliku što nam je ostavio i taj drugi osnov, možda ćemo da ga iskoristimo, videćemo.Dakle, još jednom slušam ja predlagača amandmana i još jednom, kao juče, kao mnogo puta ovde, negde sa strane kao da čujem one reči – bolje znati mnogo i znati često, nego ne znati ništa, eventualno nikad, koje kuda. Dakle, onaj ko ne zna ništa, pa tvrdi da nikakvih presuda nije bilo, dobije posle podatak da stvarno ništa ne zna. zna. Onda reaguje sa – e, sada mi je malo. Ni sam ne znam šta će da radi sa tim, nego vrti uzduž i popreko.Pobegao je sada glavom bez obzira, pravo kroz ona vrata na drugu stranu sale, ali uopšte ne sumnjam da će negde u fotelji da upali televizor i da ovo prati, pa zbog toga da znam da me sluša, pitanje za njega, a može da odgovori kad god stigne, danas ili bilo koji drugi dan.Pričamo o obračunu sa onima koji su nesumnjivo napravili velike probleme ovoj zemlji, koji su nesumnjivo izigravali zakon. Pitanje da li ovde ima zaštićenih ili nema, pa neko pitanje da li je iko od tajkuna ikada bio procesuiran, ne bi bilo loše čuti nekad negde da li je možda prezime Mišković čoveku koji je potegao ovu priču od nekuda poznato? Ako se ispostavi da mu je odnekuda poznato, može lako da se ispostavi da baš sa tim prezimenom ima veze i nastup njegovih koalicionih partnera juče, baš u ovoj sali ovde, kada su zagovarali, po očiglednoj narudžbini na žeton, neki amandman kojim bi trebalo da se pomogne dotičnom gospodinu. A ko mu se ikada suprostavio i i kada?Nešto mi se čini da to nikako nije moglo da se desi pre SNS. Nikada za vreme kada su se o ovoj državi, na veliku žalost svih koji ovde žive, starali i on i njegovi koalicioni partneri i svi koji pripadaju tom opskurnom miljeu. Hvala.

Onda 108. reklamiram, da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine, tj. vi. Nije ovde u redu da pominjemo imena ljudi protiv kojih se vodi postupak. Ako već pominjemo imena tih ljudi, da li su to oni ljudi koji su finansirali 2012. godine SNS i ljudi sa kojima je Siniša Mali Upravo koristite ono što je nedopustivo. Javili ste se po osnovu da bi ukazali na povredu Poslovnika, ukazali ste kroz još jedan pokušaj da se politički obračunate sa političkim neistomišljenicima. Na meni je da vam to ne dozvolim i da nastavimo raspravu po amandmanima.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li se neko javlja za reč?Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević. Zahvaljujem, predsedavajući.Predloženim brisanjem otklanjaju se štetne posledice, po našem mišljenju, ovog člana, s obzirom da nije sasvim jasno kojim se motivima rukovodio predlagač zakona kada je predvideo beneficirani radni staž za zaposlene u posebnim tužilačkim i sudskim odeljenjima.Mi postavljamo pitanje – zašto takva mogućnost nije predviđena i za sve ostale zaposlene u tužilaštvu i sudovima, s obzirom da smo već naglasili da se posebna tužilačka i sudska odeljenja staraju o nekim posebnim potrebama, možda čak i po narudžbini i žetonu, kako reče jedan od govornika? Meni je to nepoznata terminologija u politici, ali pretpostavljam da se o tome radilo.Dakle, mi predlažemo da se ovaj član briše zato što nisu obuhvaćeni svi zaposleni u tužilaštvu i sudstvu. Zahvaljujem.Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Petar Jojić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Petar Jojić. Izvolite. **Petar Dame i gospodo, nema logike da se u pogledu osposobljenosti i kvalifikacija, kada je u pitanju nasilje u porodici, moraju obezbediti za određena lica i određene obuke i sertifikati. Kako to gde je najteži posao da se radi, najsloženiji, gde treba stručnost izuzetna, da dođe do izražaja, da se ovde ne traži obuka, da ne moraju sudije, tužioci i policajci koji rade u vezi ovoga zakona, na ovim poslovima, da nemaju određenu obuku ili da nemaju sertifikat?Drugo, ovi specijalni sudovi, specijalna odeljenja, apelacioni sudovi, ovo je jedna novotarija koja nije dala željene rezultate, čak ni Visoki savet sudstva, čak ni Državno veće tužilaca. Ko vam je sada na listi za tužioce u izboru i da li mogu biti oni koji su stotine miliona pričinili štetu budžetu Republike Srbije? Nema logike. Ovaj amandman ispravlja grešku ili propust predlagača.S druge strane, koje privilegije imaju ljudi koji će da rade u specijalnim sudovima i ovim odeljenjima? Imaju li automobile, imaju li vozače, kolike su im plate i zašto se stvara nezadovoljstvo između nosilaca pravosudnih funkcija koji ne rade u ovom odeljenjima, za razliku od ovih koji će da rade u ovim odeljenjima? Zamislite, šest godina, izaberete sudiju, u specijalnom odeljenju ima pet predmeta za šest godina i dobija platu od 200-300 hiljada

predviđena obuka za sudije i tužioce koji postupaju u Posebnom odeljenju u Tužilaštvu za organizovani kriminal i posebnim odeljenjima u višim sudovima i tužilaštvima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu. Ako pogledate član 24, videćete da je propisana obavezna obuka za sva navedena lica. Zahvaljujem.Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. da u predmetima područja Apelacionog suda u Kragujevcu postupa Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, a ne u Kraljevu, kako je originalnim zakonskim predlogom dato, iz razloga što u Strategiji finansijskih istraga Vlade 2015. i 2016. godine je Kragujevac imenovan kao centar ovih aktivnosti. Kraljevo se apsolutno nigde ne spominje.Dobili smo obrazloženje da je za područje Apelacionog suda u Kragujevcu bolje obrazovati Posebno odeljenje u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu jer upravo ono poseduje posebne tehničko-administrativne, prostorne i druge kapacitete koji su neophodni da bi efikasno postupalo. Onda shvatamo da kragujevačko to ne poseduje. Dakle, onda imamo organizacione probleme u Kragujevcu. Očigledno ja to iz ovoga implicitno zaključujem.Koliko shvatam, implicitno možemo zaključiti da imamo probleme i u nekim drugim tužilaštvima jer Državno veće tužilaca je još krajem septembra Vladi prosledilo spisak kandidata za 29 osnovnih i viših tužilaštava u kojima je v.d. stanje i koje, kao takvo, predstavlja osnov za pritisak na tužioce koji nemaju siguran mandat. Zašto bi neko prihvatio, recimo, da bude zaštićeni svedok pred javnim tužiocem čiji je mandat nesiguran jer je u v.d. stanju?Slična situacija je i u Novom Sadu, koji je jedan od ova četiri grada gde treba da bude obrazovano posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva. U Novom Sadu je predlog za višeg javnog tužioca na Vladi još od novembra 2015. godine, pa sada ovom prilikom da vidimo, pored Kragujevca, šta je sporno i sa imenovanjem višeg javnog tužioca u Novom Novom Sadu. Toliko. Hvala. Viši sud u Kragujevcu, ali moram da ukažem zbog čega smo u Predlogu zakona dali drugo rešenje. S obzirom da smo počeli sa infrastrukturnim unapređenjem kapaciteta u Kraljevu i Viši sud u Kraljevu se rekonstruiše, te rekonstrukcije će biti završene već početkom 2017. godine, tako da će taj sud biti osposobljen, odnosno tužilaštvo, da upravo se prilagodi potrebama ovog zakona.Kada je reč o Kragujevcu, tamo nije zadovoljavajuća infrastruktura i smeštaj i sudova i tužilaštva. Upravo zbog toga Ministarstvo pravde radi da u skorijem periodu otpočne sa izgradnjom Palate pravde u Kragujevcu, gde će biti smešteni svi pravosudni organi, a taj posao svakako ne može da se završi do početka primene ovog zakona. Upravo to je jedan od razloga zašto se umesto Kragujevca predlagač opredelio da to bude u Kraljevu. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Narodni poslanik Vladimir Đurić, po amandmanu. Izvolite.

Niste bili, zaista.Na naziv člana 15. i član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marko Blagojević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li neko želi reč?

o zakonskom predlogu i amandmanima.Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, magistar Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li neko želi reč?

te smatramo da bi pomenutu problematiku trebalo urediti unutrašnjim propisima MUP i drugim podzakonskim aktima.Zakonsko normiranje ovog pitanja je suvišno i necelishodno. Mi smo u obrazloženju dobili između ostalog i da je ovakva specijalizacija neophodna radi efikasnijeg suzbijanja ovih krivičnih dela, ali smo mišljenja da je jednostavno potrebno samo naterati institucije da rade svoj posao po postojećim pravilima. Hvala.

Potpuno je neprihvatljivo da se briše član 16. kada ovaj član upravo određuje na koji način postupa organizaciona jedinica nadležna za suzbijanje korupcije.Takođe, vrlo je bitno što ovaj član zakona upravo definiše ko uređuje akt u kome su sadržani rokovi postupanja i način komunikacije odeljenja viših javnih tužilaštava i organizacionih jedinica za suzbijanje korupcije, a to su ministar pravde i ministar MUP. U ovom amandmanu smo svedoci pokušaja stvaranja nekvalitetnog zakona i propusta, tako da i ovde je Vlada pokazala svoju ažurnost. Zahvaljujem.

član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč (Ne)Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? Nenad Konstantinović. **Nenad Konstantinović** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo ovim Predlogom zakona koji nam daje Vlada i ministarstvo, praktično se uvodi i specijalizovana odeljenja za suđenje u oblasti korupcije. Dakle, imamo organizovani kriminal, a sada imamo i neka posebna odeljenja za korupciju.Ovim amandmanom tražim da sudije koje će suditi u takvom jednom posebnom odeljenju imaju određeno iskustvo u oblasti krivičnog prava. Vi odbijate amandman kojim mi tražimo da sudija ima najmanje šest godina profesionalnog iskustva u oblasti krivičnog prava. S jedne strane govorite o potrebi specijalizacije i slažem se sa tim da bude specijalizacija, mislim da je to dobro, ali ako već tražite specijalizaciju, dajte, da i te sudije imaju određeno iskustvo u toj oblasti.Ovako kako ste vi predvideli doći će nam iz parnice neko da sudi ozbiljna dela vezana za korupciju u krivičnim postupcima. Takvih primera ima puno. Hajde, da prekinemo sa tom lošom praksom, nego da ovde dolaze najiskusnije sudije, krivičari, a ne sudije parničari. Zato smo podneli ovaj amandman, a vi ga odbijate tek tako, ne znamo ni zašto ga odbijate. Zahvaljujem.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da ima narodna poslanica Marija Janjušević. **Marija Janjušević** Zahvaljujem predsedavajući.Predloženim brisanjem postigla bi se dvostruka korist. Prvo, izbeglo bi se da zakon propisuje da javno tužilaštvo u svoju službu zaposli finansijskog forenzičara, budući da je taj problem potrebno rešiti usvajanjem pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mesta.Drugo, izbeglo bi se da zakon nalaže veštaku finansijske struke da se izjašnjava o pravnim pitanjima za koje bi on bio obučen kroz kurs Pravosudne akademije koja ne poseduje akreditaciju od nadležnog državnog organa da se bavi edukovanjem univerzitetskih obrazovanih ljudi, a naročito, s obzirom na činjenicu da veštak finansijske struke ne poseduje elementarna stručna znanja iz oblasti prava koja bi potom bila nadograđena gore navedenom obukom. Hvala.

ima narodni poslanik Vladimir Đurić. **Vladimir Đurić** Mi amandmanom na član 19. zapravo predlažemo da se Tužilaštvo za organizovani kriminal i posebno odeljenje viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije obavežu da formiraju službe finansijske forenzike, jer mislimo da bi se time istinski uvažila uloga posebnih znanja iz, kako je u predlogu Vlade navedeno, finansija, računovodstva, revizije, bankarskog, berzanskog i privrednog poslovanja u otkrivanju i gonjenju krivičnih dela. Ta znanja nedostaju našim organima gonjenja i počinioci krivičnih dela su po pravilu tu uvek korak ispred njih.Uvođenjem službi finansijske forenzike u tužilaštva predstava promenu, inovaciju, a promene su uglavnom suočene sa otporima, pogotovo u veoma osetljivoj problematici, kao što je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Upravo, radi lakšeg prevazilaženja tih otpora, smatramo da je bolje obavezati tužilaštva da formiraju ova odeljenja umesto da se to ostavlja na volju.Obrazloženje koje je Vlada dala pri odbijanju amandmana, da se moraju uvažiti nedostajući ljudski i novčani resursi, nam je neobično, jer je Vlada uz sam Predloga zakona priložila i kadrovske i finansijske planove za prvih pet godina sprovođenja zakona i u tim planovima već je predviđeno zapošljavanje po jednog finansijskog forenzičara u svakom od tužilaštava, a budžetom su im i predviđene zarade od nešto od preko 100.000 dinara neto, koliko se naime dobije kada se budžet od nekih devet miliona dinara prevede na neto mesečne zarade za tih pet lica.Smatramo da bi obavezivanje tužilaštava da formiraju službe finansijske forenzike bila i svojevrsna demonstracija političke volje i odlučnosti države da se ozbiljnije suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji, a odbijanje ovog amandmana moglo bi biti protumačeno kao signal kolebanja u pogledu te odlučnosti. Zahvaljujem.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Velimir Stanojević i Dubravka Filipovski.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.Da li neko želi reč? član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marko Blagojević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Zoran Krasić.Da li neko želi reč? (Da.)

Vi ste se opredelili za ovakav način kako da rešite neko pitanje koje je narodski da kažem, u domenu isleđivanja i istraživanja. Mi nismo hteli da vam menjamo koncepciju zato što se nama ne sviđa ova koncepcija, ali kako mi vas da ubedimo, to je nemoguće, pa smo podneli amandman da vam skrenemo samo pažnju da ne nepravite još veću grešku. Po vašem konceptu finansijski forenzičar je državni službenik.Mi smo samo amandmanom hteli da vam skrenemo pažnju da ne bi bilo dobro da se u nekoj daljoj fazi postupka, a verovatno je to pretres, taj isti pojavi kao veštak. Vi ste nam odgovorili da je to regulisano zakonom kojim se propisuje šta rade veštaci, ko su veštaci, itd, itd.Ali, ja mislim da ste zaboravili na jednu stvar. Recimo, niste pogledali šta piše u vašem stavu 4, koji mi nismo hteli da diramo. Vidite,

a on će ta znanja da stekne na nekoj akademiji iz oblasti krivičnog prava. Pa onda, pošto ste ovo stvarno misaono nadogradili,

odnosi samo na oblast krivičnog prava, a ne na sve oblasti koje ste prethodno pobrojali.Što se tiče toga da li može državni službenik koji je zaposlen u Tužilaštvu za organizovani kriminal da postupi kao veštak, ja mislim da je sasvim jasno da ne postoji osnov da se takvo lice angažuje za veštaka, pogotovo što i Zakonik o krivičnom postupku isključivo propisuje odredbe koje se odnose na izuzeće veštaka, što bi svakako bio jedan od razloga za izuzeće i predstavljalo bi ozbiljnu povredu krivičnog postupka. Hvala. Amandmanom predlažemo da i Komisija za hartije od vrednosti, pored Centralnog registra, imenuje najmanje jednog službenika za vezu sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i posebno u odeljenjima viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije. Zapravo, postojanje službenika za vezu u Komisiji za hartije od vrednosti čak vidimo i kao važnije u odnosu na Centralni registar, zbog većih nadležnosti i šire oblasti delovanja Komisije za hartije od vrednosti, koja zapravo jeste nadzorni organ nad tržištem kapitala. Možda će pregrubo zvučati ako kažem da je Centralni registar evidentičar a Komisija je zapravo ta koja vrši nadzor.Učesnici na tržištu imaju obavezu da manipulativne radnje sa tržišta prijave komisiji, a ne Centralnom registru. Inspektori sede u komisiji, a ne u Centralnom registru. Zato mislimo da je mnogo važnije od Centralnog registra kao obavezno propisati službenika za vezu u komisiji, a ne ostaviti to na volju.Predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika uvrštena su i krivična dela prouzrokovanja stečaja, prouzrokovana lažnog stečaja i oštećenja poverilaca. Mislimo da bi bilo nužno propisati kao obavezu da službenici za vezu budu i u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i u Agenciji za osiguranje depozita.Tokom vođenja stečajnih postupaka, mogu se doći do raznih informacija koja bi bila od interesa tužioca za organizovani kriminal i posebnim odeljenjima javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije. Ja ću vam reći da, recimo, Zakon o stečaju propisuje obavezu stečajnog upravnika da preduzme pobijanje pravnih poslova i drugih pravnih radnji preduzetih do pet godina unazad pre pokretanja stečaja, ukoliko se radi o radnjama kojima su namerno oštećivani poverioci. Te radnje najčešće sadrže elemente organizovanog kriminala i korupcije i stoga mislimo da bi bilo izuzetno važno propisati obavezu i u Agenciji za osiguranje depozita koja vodi stečajeve banaka i finansijskih organizacija i osiguravajućih organizacija i u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, da i tamo budu lica za vezu.Juče vezu.Juče smo u medijima imali priču da se sprema prodaja imovine stečajnog dužnika sa velikim i vrednim nekretninama u centru Beograda, da je naprasno promenjen stečajni upravnik i da se očekuje prodaja imovine u bescenje. To je jedan od primera zašto mislimo da bi ovo bilo važno. Hvala. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Velimir Stanojević i Dubravka Filipovski.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.Da

agencije trebalo da obezbede radi efikasnije saradnje sa Specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal.Mi vam predložili kroz amandman da ovi službenici za vezu treba da imaju sertifikat o završenoj obuci za suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, a Vlada kaže da ne može da se prihvati ovaj amandman zato što je cilj člana 20. efikasnija saradnja između državnih organa. Logike nema, ali nema ni ozbiljne borbe protiv korupcije i kriminala, koju ova Vlada u sva tri svoja oblika već skoro petu godinu obećava i

ne oseti se da je to ni u najmanjoj meri umanjeno, bez obzira na sva obećanja.Bez službenika za vezu, postoje razne krivične prijave

Dakle, pitam – šta je sa krivičnim prijavama za sve koji su odgovorni za potpisivanje Briselskog sporazuma, od Stefanovića, Tadića,

član 20. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravnu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je

što se ovde radi o jednoj pravnoj formi, i tu je vrlo važno i možda čak i važnije da jezik bude precizan i da nema nikakvih grešaka, makar se radilo o zapetama ili zarezima, o pogrešnim slovima.Ja prepoznajem kod ekipe iz Ministarstva pravde u očima i ponašanju zahvalnost zbog rada mog tima, ali bih voleo, zbog ljudi koji poštuju srpski jezik i koji misle da on mora da bude precizan, posebno u oblasti prava, da čujemo i glasno tu zahvalnost. Hvala. Zahvaljujem.Na naziv člana i član 23. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na člana 24. Nije to tako lako.To su udarne rupe, odnosno udarne grupe, kao što predlaže predlagač zakona, jedna potpuno besmislena formulacija, potpuno van duha srpskog jezika. Udarne grupe mogu da budu deo neke antiterorističke jedinice, može da bude nešto što bi moglo da da predstavlja jedan dobar način nekog vida borba oružjem protiv nekoga ko na drugi način to ugrožava, ali udarne grupe su samo očigledno loš prevod originala teksta koji je poslat na prevođenje i inkorporiran u ovaj zakon.Ja predlažem da se da jedan pristojni izraz koji treba da bude adekvatan, a to je da to da to nisu udarne rupe, kao što se dobacuje okolo, nego da iskoristimo neki izraz koji je operativni, koji se kod nas već koristi, koji postoji na puno mesta. Mislim da je predlog koji sam dao potpuno adekvatan kao izmena.U konsultaciji sa nekim ljudima koji su učestvovali u pisanju ovog zakona, i oni se slažu sa tim da je problem u tome što onaj koji je prevodio izvorni tekst nije našao pravi izraz, ali da je već to otišlo u proceduru i da bi to bilo bez veze da se sada menja. Mislim da i prisutna ministarka i njeni saradnici, nadam se i pripadnici parlamentarne većine, mogu da shvate suštinu mog predloga i da ovom vrlo važnom delu pravosuđa o ovim grupama damo pravi izraz koji je u okviru mog amandmana.

ja predlažem za početak, s obzirom na jučerašnje optužbe da se amandman odbije i da se ove grupe pozabave samnom da se vidi da li imam firme ili ne, naravno da ih nemam, da se vidi da li se protiv mene vodi neki postupak, naravno da se ne vodi, da udarne grupe prvo provere mene i da vide da li dugujem neki porez, na današnji dan sam dugovao 31 dinar pa sam uplatio. S obzirom da su to tražili, ja predlažem da se prvo pozabave udarne grupe samnom.Tražim da se amandman ne prihvati, ali da se te udarne grupe pozabave i mojim kolegom poljoprivrednikom, njegovim firmama, da se pozabave i njegovom večernjom školom. To je ono što završiš uz večeru, što bolja večera, to bolja škola, to bolje ocene. Tražim da se udarne grupe pozabave korupcijom, borbom protiv korupcije.Ovi što su izašli hoće da me ućutkaju. E, te sreće biti neće. Hoće da me izbace iz parlamenta. Nije mene Skot ubacio u parlament. Nekog drugog je Skot izbacio iz parlamenta, ove koje ja svojom diskusijom uvek izbacim iz parlamenta.Dakle, ja tražim da se te udarne grupe pozabave, recimo, nepostojećim fakultetima. Znate, ono za večernje škole, pa uz večeru itd. Te škole postoje u Inđiji i udarne grupe treba da se pozabave time. Ovde gde vise ovi kablovi, ovo je hiljadu kvadrata kupljeno za tri miliona evra, u zgradi tzv. „Trejd junik“. To ovi što pobegnu znaju zašto beže. Ta udarna grupa treba da se pozabavi ovim prostorom u kome je navodno od 2011. fakultet tehničkih nauka, koji je instalirao gospodin Ćosić, član stranke bivšeg režima, gospodin Ješić, tada potpredsednik te stranke. To je virtuelni fakultet,

grupa treba utvrditi kako su plaćeni po dva i po miliona godišnje putni troškovi studentima koji navodno studiraju u toj virtuelnoj grupi. Spisak je ovde, da ne objavljujem imena, da opet ne bi imao problem, jer prošli put nisam objavio nikakvo ime, ali je neko rekao da sam ja nešto rekao, pa da odgovaram za ono što su oni rekli, a ja nisam rekao. Da ne bi bilo toga, spiskovi su ovde. Kada tužilac formira tu udarnu grupu, ja sam voljan da ovaj materijal ustupim.To su razlozi zašto bi me ućutkali oni koji su to rešili da urade po svaku cenu, da ne iznosim njihove afere. Svakako da ta udarna grupa treba da postoji. Na kraju ovima što su izašli da kažem da onaj ko nekome ospori pravo govora i zbora, to može stranka da se zove demokratska, ali ona demokratska nije. Nije dostojna jednog Pekića, Nikole Miloševića, Koste Čavoškog, Zorana Đinđića i svih drugih čestitih osnivača. Mene neće niko ućutkati, niko me neće izbaciti iz parlamenta. Mene nije poslao Skot ovde. NJih neću ja izbaciti, njih će izbaciti narod na prvim izborima. Hvala. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući.Ne spadam u onu grupu koja bi da ućutka prethodnika, ali ne vidim da je ovo što je on pričao imalo veze sa dnevnim redom, ali to je već običaj i čudi me da ste vi to dozvolili.No,

O tome da je to nesrećno ime govorio je gospodin Živković. Nas je to podsetilo na možda onaj film o prohibiciji u SAD, pa ono „untouchable“, pa sada smo mi nedodirljivi, mi smo grupe, mi nešto. Ono što je bitno jeste da su te udarne grupe, u obrazloženju koje smo dobili od Ministarstva vidimo da nije organizaciono predviđeno kako će da rade, nego da će se pitanje njihovog rada rešavati u hodu. Dakle, još jedan razlog što nam išao predlog da se to obriše, jer nam nije jasna njihova funkcija, mada gore piše da bi trebali da usklade rad između različitih organa, pa da se tako na taj način formiraju. Hvala. Zahvaljujem.Na naziv člana i član 22. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. **Zoran Živković** To je ista ona priča o tim udarnim grupama, rupama. Nisam dobio ili nisam čuo, ali mislim da nisam dobio odgovor ministarke zašto se insistira na ovom izrazu? Da li ovaj izraz koji je predložen, te udarne grupe, garantuje efikasniji način borbe protiv kriminala i korupcije? Da li to znači postupci te grupe biti brži? Da li to znači, ako se to desi, recimo, da jedna takva grupa može da nam otkrije ko je srušio Savamalu, ako je udarna grupa, a ne organizovana, jedna dobra ekipa? Da li će nam to rešiti neka druga pitanja?Vidimo, pitanja?Vidimo, recimo, imamo vest o velikoj zakonitoj, preko tendera nabavci, 4.500 boca alkohola. Ne sećam se da li za Vladu Srbije ili za Vladu Vojvodine. Da li bi udarna grupa bila bolje rešenje za otkrivanje potrebe građana Srbije u ovom trenutku, u tranziciji istorijskog prosperiteta, da to mora da se zalije sa 4.500 boca alkohola? Da li ste spremni, ministarka, da mi kažete zašto je izraz koji ste vi predložili ili Vlada ili ko god, ali vi ste učestvovali u tom sigurno, bolji od izraza koji ja nudim? Ako me ubedite, ja sam spreman da glasam za vaš predlog. Zahvaljujem.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, ja predlažem da se ne prihvati ovaj amandman zato što nam udarna grupa treba. Ja nemam ništa protiv da se ta udarna grupa pozabavi Savamalom, kao što je govorio moj kolega poljoprivrednik u pokušaju, ali da se ta udarna grupa, već sam govorio o virtualnom fakultetu… Taj virtuelni fakultet se nalazi u zgradi koja je građena bez građevinske dozvole, a prethodno je srušeno devet zgrada koje su bile zakonite, pod zaštitom države u Inđiji, da bi se sagradio „Tq sity“ i da bi se za tri miliona evra kupilo hiljadu kvadrata za virtuelni fakultet, za virtuelne studente, za virtuelna putovanja virtuelnih studenata. Za to neko mora da odgovara i ja sam za to da to udarna grupa radi. Nemam ništa protiv da radi Savamalu, ali mora da radi ovo što čuči u tužilaštvu negde sedam godina.Ja sam dobio odgovor o Goranu Ješiću, koji je baš u toj zgradi obezbedio sebi penthaus od 250 kvadratnih metara. Možda gospoda žele da me ućutkaju, da me izbace iz parlamenta i zato im ponavljam, tu sreće biti neće.Što se tiče „Sablje“ i „Udarne grupe“, ne može se tupa sablja nadoknaditi oštrim jezikom i to moj kolega poljoprivrednik, nikako da nauči. Hvala. Zahvaljujem.Na naziv člana i član 23. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na člana 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić Zoran Radojčić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. **Boško Obradović** Vi gospodine predsedavajući još uvek niste isključili Marijana Rističevića iz Narodne skupštine Republike Srbije zbog svega što je uradio.

Dakle, amandman koji je poslanička grupa Dveri podnela na član 24. zakona tiče se teme o kojoj smo juče ovde ozbiljno govorili, a to je kompetentnost i Pravosudne akademije da ona zapravo dalje obučava i stručno usavršava sudije i tužioce u Srbiji.Pre svega, ministarka mi nije odgovorila na moje ključno pitanje od juče, a to je ako je Pravosudna akademija dobra stvar, što onda ne pohvali DS koja ju je uvela u reformama pravosuđa? ako je Pravosudna akademija loša stvar, što je ne ukine i što ne promeni ko će drugi usavršavati i koji je mnogo kompetentniji, naši tužioci i sudije nego Pravosudna akademija?Dakle, morate gospođo ministarka biti pošteni prema sebi i prema drugima. Da li je Pravosudna akademija dobra stvar reforme pravosuđa iz vremena DS? Ja mislim da nije. Ja mislim da je loša stvar i da vi nastavljate lošu praksu pravosudnih reformi DS. Vi recite da li je tako ili nije? Vrlo jednostavno pitanje. Možete vi vrdati i bežati od tog pitanja, ali to pitanje će vam građani iznova uvek postavljati.Ovde se postavlja pitanje koje smo mi u ovom obrazloženju vrlo precizno i rekli. Smatramo da je potpuno neprimereno da se fakultetski obrazovani stručnjaci i nosioci tužilačkih i sudskih odeljenja propisanih ovim zakonom, obučavaju u Pravosudnoj akademiji, s obzirom da pomenuta ustanova nije merodavna za ocenu stručnosti, kvaliteta i sposobnosti gore navedenih lica, te shodno iznetom, ne može biti ni merodavna za sprovođenje ovakve obuke.Takođe je važno istaći da Pravosudna akademija nema odgovarajuće ljudske resurse za sprovođenje pomenutih obuka, kako u slučaju obučavanja sudija i tužilaca, tako i u slučaju izvođenja programa obuke pripadnika policije, a što je bila intencija predlagača zakona sadržana u stavu 2. člana 24. Predloga zakona. Hvala.

predsednik Narodne skupštine, predsednica Narodne skupštine ili predsedavajući.Gospodin Marijan Rističević je maločas govorio o radu udarne grupe i šta to što očekuje od udarne grupe, kada je reč o njenim aktivistima i radu. Ne vidim razlog da bih ga zbog toga udaljio sa sednice.Sa druge strane, iz Narodne skupštine Republike Srbije udaljavaju samo građani, a to se može desiti na izborima. Zahvaljujem.Gospodine Rističeviću, pre vas reč ima ministarka, Nela Kuburović.Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo, narodni poslanici, već par dana smo imali priliku da vidimo koliko poslanička grupa Dveri opovrgava postojanje Pravosudne akademije, a mora pre svega da zna da obuku sprovode prvenstveno sudije, a ne zaposleni u Pravosudnoj akademiji, što znači da oni samim tim negiraju stručnost svih sudija i javnih tužilaca.Sa druge strane, odgovoriću na pitanje koje ste postavili. Smatram da je Pravosudna akademija jedna od retkih stvari koju je uvela DS koju mogu da pohvalim. Tako da ne mogu to ni da sakrijem.Da vam ne bih ostala dužna odgovor na prethodno pitanje, pošto ste izlazili iz sale pa nisam stigla da vam odgovorim o broju presuda koje su donete u posebnom odeljenju i da li ima i jedna pravosnažna doneta presuda, odnosno pravosnažno okončan postupak, samo ću vam izneti statističke podatke koji nisu lažni, možete vrlo lako da ih proverite. U poslednje četiri godine, u posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu doneto je 367 presuda, prema 892 lica. Od tog broja 346 presuda je pravosnažno okončano, 14 delimično i te presude su donete prema 768 lica. Što znači da nije tačan podatak da nema nijedne pravosnažne odluke, već ovo upravo pokazuje koliki broj presuda je donet u posebnom odeljenju.U poslednjih šest meseci, čak je donet 65 osuđujućih presuda, naravno imajući u vidu period od njihovog donošenja do danas, ne možemo govoriti o njihovoj pravnosnažnosti, s obzirom na postupak koji se vodi pred Apelacionim sudom, ali zarad javnosti, da budemo istiniti i jasni da postoje postupci koji su pravnosnažno okončani. Većina tih postupaka upravo se odnosi na krivična dela protiv privrede i zloupotrebe službenog položaja. je pomenula Dveri.)Imate naravno pravo na repliku, ali pre nego što dozvolim i dam reč vama, najpre osnov za repliku ima gospodin Rističević, jer je maločas spomenut, a i vi ste pomenuti između ostalog u

bez krivice, ali mislim da ako moji politički protivnici budu često izlazili da ću im doterati kilažu, neće im trebati nikakav fitnes.Dame i gospodo narodni poslanici, ovde se traži neko moje izbacivanje, ja u parlamentu ništa nisam uradio. Ako sam nešto napisao na tviteru to izvolite, nek tviter suspenduje taj nalog. Ja sam se izvinio iako iako sam rekao istinu i tačne podatke, zato što je nedopustivo da moji protivnici zloupotrebe i da smisle nešto, trebao sam znati da su oni na to sposobni. To što nisam znao, ja sam se izvinio.Onaj koji neće da prizna grešku, taj čini drugu grešku. Ali, povodom ovih optužbi, ja nikog nisam pljunuo, nikog nisam opsovao kao mene što su oni tražili, nikog nisam tražio po kancelariji da bijem. Nisam ovde mahao štapom i pretio nekom kao što su meni pretili da će me ubiti ko Lešanovića. To nisam radio i ne znam kakvo sam ja to nasilje počinio. Nisam ulazio u RIK i pretio da ću skočiti na predsednika Izborne komisije usred noći, nisam ulazio u RIK kao u poslednju šansu, nisam hteo da skočim sa balkona. Nisam ženama zavrtao ruku, nisam ništa od toga uradio. Nisam opsovao čoveka koji je dva puta stariji od mene i mislim da nisam zaslužio taj odnos.Ovde je Dragoljub Jovanović svojevremeno, to je takođe bio predsednik Narodne seljačke stranke, za vreme najtvrđeg komunizma govorio, komunisti su mu dopustili da govori, nisu izašli napolje, kasnije su ga osudili, ali nisu mu okrenuli ni leđa niti su ga isterali iz Skupštine.

Hvala predsedavajući.Zaista moram da ukažem na povredu Poslovnika, član 107. i 108. odnosi se na dostojanstvo Narodne skupštine, kao i na održavanje reda u Narodnoj skupštini.Naime, primetili ste da poslanici jedne opozicione grupe ili više njih, za vreme dok govore poslanici SNS okreću leđa, izlaze napolje.

zaista nikada nećemo okrenuti leđa ni onom broju građana Srbije koji su podržali tu poslaničku grupu, to u stvari govori o njima, o njihovoj politici, o njihovom interesovanju za sve ono što se dešava u ovoj Narodnoj skupštini,na sve one zakone koji presudno utiču na život građana Srbije.Što se tiče udarnih grupa, moram da se vratim, mada sam se javio po povredi Poslovnika, zanimljiva je ova udarna grupa koja na svaki istup poslanika SNS udara vratima, zanimljiva udarna grupa. Hvala. Hvala.Da li želite da se Narodna skupština Republike Srbije u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Reč

za repliku.Uradila bih istu stvar, ako dozvolite, pa da budemo jedan – jedan. Svaki put kada neko od nas okrene leđa smatrajte da su leđa vama okrenuli i svi građani koji su glasali za nas. Hvala.

Gospođo Stamenković, pre nego što nastavimo sa radom, najpre želim da vas pitam da li insistirate da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Zahvaljujem.Onda želim i da vam dam jednu informaciju, a vezana je za odluku o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine, član 23. koji kaže član 23. koji kaže – zabranjeno je snimanje i fotografisanje u salama, osim za predstavnike sredstava javnog informisanja u skladu sa aktom kojim se uređuje njihov rad.Zahvaljujem.Reč

prostakluka i bezobrazluka Marijana Rističevića, jer je to dokaz da zapravo on ne govori ono što on misli, nego ono što mu je naloženo da govori od strane poslaničke grupe SNS.Međutim, važnije SNS.Međutim, važnije od toga jeste ono o čemu je govorila uvažena ministarka, jer tu se mi sporimo i to moramo isterati na čistac.Možete vi navesti, gospođo ministarka, koliko god hoćete tzv. pravosnažnih sudskih presuda, ako mi ne navedete jedan visoki, veliki i važan slučaj korupcije koji ste rešili.Zna se ko je srce korupcije u ovoj državi. To su političari, to su ministri, to su bankari, to su stranačke vođe, oni koji isisavaju novac iz javnih preduzeća svojim burazerskim firmama, oni koji uništavaju domaće banke tako što su im dali kredite koji nikad nisu vraćeni svojim kumovskim privatnim privatnim firmama, oni koji na svaki drugi način primaju visoku korupciju u sprezi sa tajkunima, u sprezi sa stranim firmama, u sprezi sa stranim bankama. To su i ove pomenute sudije koje dobijaju, a vi ste dobili materijal od nas, gde smo vam dokazali kako sudije u srpskim sudovima dobijaju specijalne, povoljne kredite od stranih banaka, kako će oni da sude onda bankarskim klijentima koji tuže te banke? To vam je srce korupcije.Navedite mi jedan primer koga ste vi osudili. Da li ste osudili Mlađana Dinkića koji je grobar srpske ekonomije? Da li je on danas u zatvoru ili je njegova žena danas isto tako važna u sistemu SNS?Da li ste ste osudili možda nekog ministra DS za sve ono što ste ih pred kamerama optuživali? Nema ni jednog jedinog velikog rešenog slučaja korupcije u Srbiji za pet

ja ne tražim od koalicionog partnera da me brani. Ja sam sposoban da se branim sam.Nisam ja doveo navodnog ustašu u parlament, to gospodin Šarović zna bolje od mene. Nisam ga ja doveo u parlament nego neko drugi. Nije mene finansirao Dušan Petrović novcem iz poljoprivrede za stranku. Nije meni dao 62.500 evra preko Društva agrarnih ekonomista. Nisam se ja krio u biblioteci za vreme martovskog pogroma, već gospodin Perović zna, otišao sam na Kosovo, jer je to bilo najveće stradanje Srba. Nisam ja 2008. godine opet pobegao ko knjiški moljac u biblioteku, već sam bio protiv nezavisnosti KiM.

bez obzira na sve, svi koji sede u ovom parlamentu su moje kolege i ja nikog neću izbegavati. Bez obzira koliko vi kamenja bacili na mene, a mogu a mogu da napravim najveću planinu, ja ću od tog kamenja uvek gledati da napravim most ne prepreku, put, a vi ćete i dalje tražiti rupu u tunelu, rupu u putu, pa ova udarna grupa, grupa za bežanje, grupa za okretanje leđa, leđa, slobodan sam reći, i nije za ništa drugo, već da traži rupu, da se pokrije ušima i zavuku.Ja očekujem samo jedno posle dovođenja ustaša, da ta ista organizacija neka crkveno-prosvetna na svoju proslavu stranke dovede Tomsona da im svira. Hvala.

zašto je gospodin Boško Obradović ovako ljut i nervozan. I ja bih bio sam uradio ono što je uradio on.Ovo je njegov prijatelj Ivan Pernar u Vukovaru. Ovaj sa bradicom je verovatno neki tzv. hrvatski branitelj, a ovo u pozadini vam je gospodine, Boško Obradoviću, onaj čuveni vodotoranj u Vukovaru, koga Hrvati smatraju simbolom stradanja i jednim od glavnih simbola domovinskog rata, a ovde vam je ovaj vaš prijatelj Ivan Pernar.Ivan Pernar je, gospodine Obradoviću, dobio ime po svom dedi, na koga je pucao Puniša Račić. Ja taj zločin uopšte ne opravdavam. Jel znate šta su poslanici Hrvatske seljačke stranke govorili Puniši Račiću kada je bio za govornicom, Stjepan Radić, Đuro Basariček i Ivan Pernar? To mu je deda, ako se ne varam, ovog vašeg prijatelja.Je li tako Marko?(Marko Atlagić, s mesta: Tačno.)Taj Ivan Pernar, deda ovog vašeg prijatelja, velikog antiglobaliste, velikog antinatovca i velikog antisrbina je rekao Puniši Račiću – ajde bre više Puniša, kaže, prestanite vi Srbi da pričate o krvi koju ste prolili na Solunskom frontu. Koliko košta ta vaša krv, da je mi platimo u zlatu pa da vi više o tome ne pričate i onda je Puniša Račić, onako prek kako ga je Bog dao, izvadio revolver i ubio, ja to ne opravdavam, samo govorim istorijske činjenice,

otkrili tu istinu i mi ćemo do kraja dana da pričamo o tome da ste vi lažni Srbin, lažni pravoslavac, lažni antiglobalista, da ste prijatelj sa ustašama… **Đorđe Milićević** Zahvaljujem

na primenu Poslovnika jer očigledno da potraga za političkim identitetom ne može da bude alibi za povredu Poslovnika.Taj politički identitet se ne traži samo ovde, nego se traži i na drugim mestima gde je potrebno prepoznavanje svega onoga što politički rad, građani prepoznaju.Ono što mi se čini jako važnim da ukažem pre svega zbog građana jeste sledeće …Član 106. i 107.…pre svega predlagač amandmana uopšte nije govorio o amandmanu, ni najmanje. Naprotiv, govorio je o svemu ostalom osim o amandmanu.Drugo, ovde je došlo do grubog vređanja, tu se pozivam na član 107, onih koji nisu predmet rasprave koju mi danas vodimo, a to su nosioci pravosudnih funkcija koju su okarakterisani kao kriminalci, a koji su istovremeno ljudi koji sprovode obuku i rade jako častan i profesionalan i odgovoran posao u jednoj od važnih institucija pravosudnog sistema, a to je Pravosudna akademija.Vređati ljude na taj način, ponižavati i etiketirati ih kao kriminalce je nedopustivo i to je sa vaše strane, gospodine predsedavajući, trebalo da bude prepoznato i u smislu sankcionisanja jednog takvog nastupa i političkog delovanja najmanje opomenom, što mislim da ubuduće treba da bude praksa, a ne da dozvoljavate takav način rada i da ispoljavate taj stepen tolerancije. Zahvaljujem se. Zahvaljujem, gospodine Jovanoviću.Da li želite da se Narodne skupštine Republike Srbije u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Narodni poslanik Boško Obradović, pravo repliku.)Dobićete osnov i vi, ali pre vas u sistemu je bio narodni poslanik Boško Obradović. Vi ste u jednom trenutku bili u sistemu, a onda ste bili van sistema, pa ste se ponovo javili u sistemu. Znači, obzirom da sam kolegi Obradoviću dao reč, daću i vama, naravno.Izvolite gospodine Obradoviću.

RS.Gospodin Ivan Pernar, saborski zastupnik živog zida, je došao u Beograd na poziv ruske agencije „Sputnjik“. Zamislite da je ruska agencija „Sputnjik“ pozvala nekog ustašu. Onda je na poziv ruske agencije „Sputnjik“ došao i u Narodnu skupštinu Republike Srbije, gde smo mu mi bili domaćini.Naravno da je zanimljivo da ste prećutali da je gospodin Ivan Pernar jedini Hrvat koji je priznao da se u Jasenovcu desio genocid nad Srbima, to ste nekako slučajno prećutali, a da je njegov pradeda, dr Ivan Pernar bio žrtva istog tog Jasenovca, i to ste zaboravili da pomenete.Ono što je posebno važno i dramatično, jeste da vi sprovodite dvostruke aršine kada je diplomatija u pitanju. Kada se Aleksandar Vučić sastaje sa osvedočenim ustašama, Milanovićem i Kolindom, onda je to mir, onda je to diplomatija. Kada se mi sastanemo sa antiglobalistima hrvatskim, koji su protiv NATO-a i EU, onda je to ustašluk. E, vidite, to je licemerje SNS, one stranke koja je 2012. godine u Beograd dovela Rudolfa Đulijanija, koji je ovih dana potvrdio da je tada Srbima rekao – trebalo je da vas bombarduju. Dakle, vi nekome govorite o ustašama, ni nekome govorite o bilo čemu, a doveli ste čoveka koji je Srbima poručio – trebalo je da vas bombarduju.Vi ste lični prijatelji sa Tonijem Blerom, osvedočenim ratnim zločincem, koga ste pozvali u Vladu, i vi nekome da nešto pričate. A uostalom, najbolje je to okarakaterisao, u svoje vreme, dr Vojislav Šešelj u jednoj knjizi, čini mi se iz 2010. godine, koja je nosila naziv – Aleksandar Vučić Sanaderova mačkica. Eto, to je onda slika vaših odnosa sa ustašama. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine Obradoviću.Pravo na repliku, najpre narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite. Gospodine Obradoviću, vas očigledno nečista savest tera da uporno pominjete i dr Vojislava Šešelja i SRS. Doktora Vojislava Šešelja možete i morate da pominjete isključivo sa poštovanjem, jer je, za razliku od vas, čovek koji svojom političkom biografijom može da se podiči.Vi ne propuštate ni jednu priliku za napad na SRS. Vi ste, Vi ste, pre određenog vremena, u skupštinskoj sali slagali kako je Vojislav Šešelj sarađivao i sastajao se sa ustašama. Pomenuli ste tu Antu Gotovinu, iako dobro znate da je Vojislav Šešelj bio zatočenik Haškog tribunala. On nije birao, niti je mogao birati koliko će biti u zatvoru i nije mogao birati ko će sa njim biti u zatvorskom bloku. Za razliku od Vojislava Šešelja, koji nikada nije podržavao ustašku ideologiju, svojom voljom, što bi vaš prijatelj rekao dragovoljno, pozvali Ivana Pernara i opaljivali zaljubljene selfije sa njim sa skupštinske galerije.Dakle, to što je on navodno antiglobalista, ne može za vas biti opravdanje. Čovek je ustaša. Da li je bitnije to što je ustaša, to što tvrdi da su Srbi odgovorni za ratove tokom devedesetih, to što tvrdi da je u Srebrenici načinjen genocid ili to što je on antiglobalista? Šta vama više znači? Šta je osnov za vašu političku saradnju? To što ste videli da je on trenutno popularan u Hrvatskoj, pa biste voleli i vi da budete popularni u Srbiji?Bez doslednosti nema politike. Osnovna vrednost u politici je doslednost. Vi svoje stavove menjate od danas do sutra, od ujutru do uveče i to je ono što je vaš večiti problem. Kada vas suočimo sa istinom, a to smo uradili jedino mi, srpski radikali, jer niko to nije juče pomenuo, imali ste ceo dan pa niste, a kada smo mi to otvoreno rekli, evo, sad su svi pametni. E, u tome se mi razlikujemo, što smemo kad drugi ne smeju.

E, dobro, znači, ja sam juče počeo, vi ste danas nastavili. Hvala vam na tome. Ali, šalu na stranu.Gospodine Obradoviću, kada uđete u neku istorijsku raspravu, znate, nije dovoljno samo da ste bahati i bezobrazni, a da ne raspolažete sa nikakvim istorijskim činjenicama. Kaže gospodin Obradović - Ivan Pernar je veliki čovek zato što je rekao da se u Jasenovcu desio genocid. Pa, Franjo Tuđman kaže da se u Jasenovcu desio genocid. Jel ste čitali njegovu knjigu „Bespuća povijesne zbiljnosti“? Objavljena je 1989. godine. Ta knjiga je faktički programski dokument HDZ-a.Inače, ovaj vaš Ivan Pernar, znate kojoj stranci je pripadao pre nego što se uključio u živi zid? Pa, Tuđmanovom HDZ-u. Dakle, Franjo Tuđman je u „Bespućima povijesne zbiljnosti“ je Franjo Tuđman zapisao za Jasenovac Zločin se desio, užasan i golem, imao je i genocidne značajke.I sad, to je bilo 1989. godine, sada je 2016. godina i vi nam sad saopštavate kao istinu iz Jevanđelja, znate, pojavio se Ivan Pernar na galeriji Skupštine i rekao – zamislite, u Jasenovcu se desio genocid. Pa, to ceo svet zna.

nije dozvoljeno da se poslanici obraćaju lično. Predsedavajući, to dopuštate već u nizu, vama sam se obratila. Dakle, već za redom nekoliko poslanika obraća se Bošku Obradoviću direktno, što Poslovnikom nije dozvoljeno.Što se tiče toga ko je veliki Srbin ili nije, mi ovde pokazujemo, pre svega, glasanjem. Dakle, izjasnili ste se kada ste glasali za osnivanje Balkanskog fonda sa Albanijom i sa Kosovom, sa zvezdicom ili bez, nebitno je, a takođe ćete se vrlo brzo izjasniti o izmenama Krivičnog zakonika, famozni član 40. u kojem ćete trajno srpski narod učiniti genocidnim. Ko god bude glasao za izmene, podržao je da se negiranje genocida kažnjava. **Đorđe Milićević** Koleginice Janjušević, kakve to veze ima sa ukazanom povredom Poslovnika? Osnivanje Fonda za zapadni Balkan je nešto o čemu je raspravljala Narodna skupština RS, većinom glasova, vrlo jasno potvrđeno da to ni na jedan način ne znači priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Dakle, ukazali ste na povredu Poslovnika, a to pravo koristite da bi govorili o temama koje nisu vezane za povredu Poslovnika i za član na koji ste ukazali.Po

na 107.Član 27. u vezi sa članom 107, može i tako.Ovo je po ko zna koji put da predstavnici tzv. opozicije upućuju primedbe predsedavajućem zbog toga što omogućava da se u Narodnoj skupštini vodi diskusija. Ja, gospodine Milićeviću, hoću vama da čestitam jer zaista mislim da ovo jeste način.

što je po mom mišljenju mnogo veći problem, to je što gospodin Boško Obradović, u nedostatku argumenata, kad je suočen sa činjenicama da je doveo ustašu Ivana Pernara u Narodnu skupštinu, prvo pokušava da se izvuče tako, pa kaže – poslala ga je agencija Sputnik. Kakve to veze ima sa vama? Da li je to za vas opravdanje, gospodine Boško Obradoviću?Druga stvar, pozivam vas da podnesete ostavku na mestu šefa poslaničke grupe. Ako niste vi u stanju da zaštitite ne sebe, vi biste morali biti u stanju da zaštitite i druge poslanike Dveri, nego ustaje gospođa Janjušević da vas brani, i to da vas brani od istine, da vas brani od argumenata, onda je apsurdno da vi tu

o kome i Boško Obradović i ja i bilo ko drugi može da misli ovo ili ono, ali činjenica je da je Đulijani dao jedan od najvećih doprinosa pobedi Donalda Trampa.Sada vam ja ovako prijateljski savetujem, gospodine Obradoviću, nemojte da vas čuje Donald Tramp, pašćete u njegovim očima. Vređate jednog od njegovih najbližih prijatelja, jednog od njegovih ljudi koje kandiduje za najodgovornije državne funkcije u SAD. Ne možete vi da volite Donalda Trampa, a da ne volite Rudija Đulijanija. Ne može Donald Tramp sam da vlada Amerikom. Znate, on ima sekretare, državne sekretare, pomoćnike sekretara itd. Američka administracija je brojna i u toj administraciji biće mesta i za Rudija Đulijanija, osim možda osim možda ako Donald Tramp ne odluči da u svoju administraciju uzme Boška Obradovića, pošto jednog savetnika već ima, to je Jasmina Vujić. Pa kad već ima Jasminu Vujić, nek uzme i Boška Obradovića, pa neka ga Boško Obradović savetuje u vezi spoljne politike. Mislim da je to pošteno.Samo

nego što nastavimo sa radom, gospodine Šaroviću, maločas sam zaboravio da vas pitam – da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje